što su moje uvažene kolege u prethodnim govorima već obradili određene teme, pa ću pokušati da istaknem šta je po meni izuzetno važno u kontekstu tačaka dnevnog reda koje imaju veze sa izborom u pravosuđu.Ja ću kao i svaki put da ponovim konstataciju da sam, i do poslednjeg dana ću to ponavljati, da sam uvek zadovoljan i sretan kada na dnevnom redu imamo ove tačke dnevnog reda. reda. Uveren sam u ispravnost toga da nadzornu ulogu u međusobnoj kontroli sva tri stuba vlasti izuzetno važno za svaku državu, pa i za državu Srbiju, upravo imamo ovakav raspored međusobne kontrole, nego što

o izmenama Ustava. Kad govorimo o toj strukturi to u suštini znači da će ova sednica i još sledeća biti poslednja praksa koju ćemo imati, ako referendum prođe u tom smislu reči i ako se građani, koji su vrhovni autoritet u smislu volje koju mi treba da sprovodimo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Njihovo merilo i njihov odnos prema referendumu i glas će biti obaveza za sve nas ovde i u svim drugim institucijama i Narodnoj skupštini Republike Srbije.Da kažem, s obzirom da sam zaista puno vremena proveo u Bosni i Hercegovini u Republici Srpskoj, da sam u smislu procene da li će ovo biti dobra odluka, izražavam veliku dozu skepse, jer taj projekat koji je od 2003. godine u BiH koja se ne može porediti sa Republikom Srbijom, ona je međunarodni protektorat, ali i takav protektorat u smislu reforme pravosuđa, koje je vodila međunarodna zajednica, jedna od zapadnih

ovde na jednoj od prvih sednica kada smo birali Vladu Republike Srbije, njena osnovna spoljno-politička agenda je bila evropske integracije. Jedno od prvih načela i prvih principa je bila ulazak u EU. I sam proces evropskih integracija podrazumeva da imamo u perspektivi određena prava, imamo i određene obaveze.S obaveze.S obzirom da evropske integracije nisu švedski sto kako to vole da kažu, mi ne možemo da kalkulišemo prema ovom pitanju i moramo da zatvaramo jedno po jedno poglavlje. Mislim da i u tom kontekstu, bez obzira što svako od nas ovde, možda po određenom pitanju ima i svoje lično mišljenje, svi mi koji smo dali glas za izbor Vlade Republike Srbije, za ekspoze koji je premijerka Brnabić podnela ovde, dali smo glas i za izbor Vladi i za ekspoze, nije uredu da mi svoj lični stav stavljamo ispred onoga što je zajednički cilj bio i izborom ove Vlade, a i spoljno-političke agende koji ima Republika Srbija.Prema tome, ja ću da pratim ono što je i ovo moje prethodno glasanje, ali naravno pratićemo i proces koji ide u tom u tom pravcu, koji podrazumeva da i preporuke koje je dala Venecijanska komisija su s jedne strane obaveza zato što je naša agenda takva i zato što je većinska volja takva kakva jeste bila u svemu tome.Ako bi govorio prethodno o svemu tome, na na listi koji su bili svi poslanici iz SNS, mi smo svoj politički program baždarili na ovim vrednostima i na mnogim drugim, ali između ostalog i na ovim. I na četiri stuba spoljne politike, ali u smislu evropskih integracija rekli smo jasno – ne kalkulišemo. Poslali smo te poruke. Vodimo odgovorno te procese. Evo, u ovom sazivu parlamenta koji je toliko osporavan, toliko sa različitih strana završavamo jedan izuzetno važan posao za državu i pokazujemo odgovornost.U smislu sprovođenja svega toga ja sam potpuno uveren da ćemo dokazati kredibilitet, zato što od same ideje, od samog programa, od samog izbora Vlade, normativima procesa koji se vode ovde u samoj Skupštini, preko Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pokazali smo da se mi sa ovom temom ne šalimo, da ne kalkulišemo na bilo koji način, već da smo spremni da ispunjavamo svoje obaveze koje smo na putu evropskih integracija sebi dali, ne samo za obavezu, već i za put za koji smo se opredelili.Prema tome, ovu poruku koju sam i sebi sam rekao, upućujem i svim drugim kolegama i svima onima koji možda pod utiskom kreiranja nekog mišljenja javnog mnjenja koje se menja iz dana u dan, pa krene neka priča po društvenim mrežama, po portalima, po medijima koji su antidržavni, antinacionalni, pa onda gledaju da se na određeni način svoji stavovi oblikuju onim što se možda učini da u određenom momentu postane neki većinski stav. Mislim da to nije u redu, da to nije pozicija ličnog integriteta, da vi menjate svoje stavove kako se pritisak javnosti po određenom pitanju I potpuno uveren, iz tog razloga, zato se i nalazim u ovoj poslaničkoj grupi, SNS, koja ne menja stavove u kontekstu priča obaveza koje treba da preuzme, pa čak kada su one teške, ili u određenom momentu se ne vide svi uglovi i značaj svega onoga što treba da uradi.S druge strane, naši politički protivnici, biraću reči o njima, oni po najkrupnijim pitanjima nemaju stav. Ja sam, spremajući se za ovu diskusiju, pokušao da dođem do stava naših političkih oponenata koji će vrlo verovatno, ako uspeju da prođu taj famozni cenzus od tri biti sutra u klupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pa ćemo imati priliku i uživo to da čujemo. Ali, dok ih nema, možemo da se referišemo na njihove stavove koji postoje u medijima. I ako vidite te njihove stavove, onda vidite da oni po pitanju referenduma, vezano za promene Ustava Srbije, nemaju stav, odnosno pokušavaju da izbegnu da kažu koje je njihovo mišljenje. Znate, kao, oni su veliki Evropljani, za EU, za ispunjavanje određenih obaveza, a po najvažnijem ključnom pitanju nemaju uopšte stav, već pokušavaju da unize ovaj saziv parlamenta, da mu kažu da on nema kredibilitet, da je jednopartijski, pa da je to razlog zato što će biti protiv referenduma koji će se održati za mesec dana.Govorite dana.Govorite vi šta hoćete, ali koji je vaš stav po tom pitanju, kad sedite svaki dan sa određenim ambasadorima iz zapadnih zemalja, iz EU, šta kažete po tom pitanju? I kao što nemate stav po tom pitanju, odnosno nećete da ga iznesete, a naravno da jeste "za", jel hoćete da se dodvorite javnosti, hoćete po svakom pitanju, pa i po pitanju referenduma, da pravite momentum za pobunu, gde će se ujediniti svi oni koji imaju potpuno suprotstavljene političke stavove, kako u vrednosnom smislu tako i u ideološkom, ne bi li pronašli neki budući momenat da ponovo podignete prašinu i ujedinite sve one koji se ne mogu ujediniti nikako, da strpate u jedan džak i "babe i žabe" i sve one koji rade jedni protiv drugih, ne bi li oštetili Republiku Srbiju, ne bi li oštetili vlast koju Republika Srbija danas ima, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Ta politika je vrlo licemerna, vrlo je prozirna. Možete je uočiti, ne trebate puno analizirati i videti da tu nema nikakvog političkog stava, kao što nemaju stav po pitanju problema koje Republika Srbija ima na KiM sa privremenim institucijama u Prištini, kao što nemaju stav u ovom momentu na jedan izrazito jak napad sa svih strana koji dolazi prema Republici Srpskoj, jer oni nemaju poziciju prema Republici Srpskoj uopšte, u novonastalim okolnostima koji se menjaju svakodnevno i udari kreću sa svih strana, već pokušavaju da samo kritikuju naše poteze koje mi povlačimo.S obzirom da nemaju odgovor na ključna pitanja, jasno je da oni mogu samo spekulisati i na dnevnom nivou praviti različite performanse, zbunjivati javnost Srbije i pokušavati da uruše naš kredibilitet. Oni ga ne mogu urušiti zato što ono obećamo mi i završimo. Najbolji pokazatelj te politike je upravo politika koju predvodi Aleksandar Vučić, a koju mi ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije takođe manifestujemo i pokazujemo, ne samo glasanjem, kako oni to pokušavaju da predstave, već i svakom diskusijom koju moje uvažene kolege imaju.Kad smo već kod toga i kad smo kod pravosuđa, osvrnuću se i napraviti još jednu malu digresiju na priču koja je vezana za očekivanja u borbi protiv kriminala i korupcije, privrednog kriminala, državnog kriminala, kako god hoćete, koji se dešavao u ranijem vremenskom periodu, trgovine uticaja i svih drugih mogućih pojava koje su u nadležnosti pre svega tužilaštva i svih imamo na dnevnom redu u smislu određene tačke dnevnog reda.Uzeću da govorim o jednom primeru, jako kratko ću pričati o tome, ali govoriću o slučaju Hrkalović, koji vidim da malo ko uopšte i od poslanika govori o tom slučaju. S obzirom da vidim da se puno spekulacija pravi po tom pitanju, ja bih želeo da raščlanim određene stvari, da se vidi koja je uloga izvršne vlasti države, kakva je uloga medija, kakva je uloga tužilaštva i pravosuđa u svemu tome.Čini mi se da se vrlo svesno radi na tome da se sve opet strpa u jedan džak i da se pokušava da se stvore određena očekivanja u javnosti koja, prvo, nisu normativno ispravna, odnosno protivzakonita sa druge strane da se napravi zabuna u smislu toga šta treba da se radi, na koji način da se radi i u kojim momentima se može uraditi nešto procesno.Prvo

pa mediji spekulišu o određenim pitanjima, itd. Pa kad se nešto pojavi u nekom smislu da se počne i procesuirati, onda oni tek pojačaju tu vrstu priče i stvore u javnosti utisak da se proces već ili započeo, ili vode istrage, da je tužilaštvo podiglo optužnicu, da je potvrđena optužnica, itd. A do toga ima puno.S druge strane, moramo potpuno odvojiti ono što je uloga i odgovornost vlasti u Republici Srbiji, ona svoju odgovornost je u smislu svih postupaka, pa i ovog postupka manifestovala, pre svega, preko Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i svih drugih bezbednosnih agencija, gde je preduzela sve radnje koje su bile potrebne da određena potencijalna dela koja su inkriminisana pokrenu i da budu pred pravosudnim institucijama procesuirane po redosledu, načinu, hodogramu i svemu ostalom kako je to propisano zakonom.S obzirom da tužilaštvo ima svoju ulogu, mi smo mogli da vidimo da je država izvršna vlast, Ministarstvo unutrašnjih poslova, brojni inspektori koji su govorili o tome, koji su bili svedoci, rekli su i uradili sve što se može.U što se može.U aspektu te priče imamo svega onog što smo videlu u javnosti, ne jedno produženo krivično delo, koje treba neko u procesnom smislu, u tužilaštvu, u sudu, kod sudije za prethodni postupak da utvrdi, pre svega, da je nešto i produženo krivično delo. Mi, čak, imamo situaciju da imamo potencijalno izvršenje više produženih krivičnih dela. Da bi neko to označio tako, taj proces, upravo ovde su sada ljudi iz pravosuđa, treba i da urade ono što je njima zakonom definisano i propisano i tu dolazimo do nesklada.Mi imamo u javnosti, u medijima potrebu da se određene stvari što pre, što hitnije procesuiraju, pumpa se ta priča kao da je sve gotovo, policija uradi sve što može da uradi, sve što kaže tužilaštvo, a onda dođe neka odluka kod tužioca, odnosno kod sudije i on sav postupak uradi u skladu sa onim što mu je i propisano zakonom, a i po svojoj slobodnoj proceni i određenih dokaza, pa ako hoćete i nečije slobode i puštanja iz pritvora, itd.Adresa za sve te odluke koje dolaze iz pravosuđa idu na adresu vlasti. ćemo sada povući još jedan korak gde će sve u pravosuđu da se završava, i izbor tužioca, i sudija koji se prvi put biraju, i sva odgovornost će biti na njima.Kad to završimo, pošto imam prethodno iskustvo, neće se percepcija javnosti promeniti u kontekstu toga da se odgovornost za neprocesuiranje prebaci na izvršnu, već će i dalje biti ta percepcija kao da smo mi odgovorni za to.Molim vas, znači, niti mediji mogu da presuđuju, niti može Ministarstvo unutrašnjih poslova, BIA da presudi bilo kom kriminalcu ili nekome ko je obnašao juče javnu funkciju, a zloupotrebio to jer je trgovao uticajem koji je imao u vršenju službene dužnosti. To mogu ljudi iz pravosuđa. Mi ih podržavamo ovde. Nismo nikada kritikovali nekog za pojedinačne presude ili tužilačke odluke, ali mora jasno da se razdvoji šta je čija odgovornost.U tom pravcu, ja želim da zaključim diskusiju, da kažem da smo mi kao vlast, kao predstavnici vlasti, kao SNS preko ministara koje smo izabrali uradili sve, dali na tacni pravosuđu da uradi svoj posao. Koji su rezultati njihovih odluka, kako pojedinačnih, a svako ima i pojedinačnu odgovornost, tako i ukupnih, možemo da vidimo, ali mi smo svoju ulogu uradili časno. Daćemo im i dodatni podstrek, lobirati u u ovoj vrsti priče da referendum prođe, da bi se oni još više osnažili, ali nemojte, molim vas, više da bilo kada o ovoj vrsti priče adresa za nešto što je neki tužilac ili sudija doneo odluku da ide na adresu SNS i Aleksandra Vučića.Prema tome, mi smo jaka i odgovorna, državotvorna stranka koja se bori za interese Srbije. Spremni smo da preuzmemo odgovornost, spremni smo da prihvatimo našu odgovornost, a odgovornost za rad pravosuđa ne možemo prihvatiti. Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Poštovani potpredsedniče dr Orliću, poštovani predstavniče Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije,

To je jedan razlog.Drugi razlog jeste što se, kao i 2000. godine, na ulicama grada Beograda i Srbije dešavaju blokade.Dozvolite da počnem sa citatom Dajane Džonston, čuvene, koja je okarakterisala 5. oktobar i posle 5. oktobra šta se desilo. Citiram: „Na krilima narodnog slavlja zbog pada Slobodana Miloševića, koje se graničilo sa pijanstvom, Srbiju je u jagmi za vlašću samlelo stampedo nestručnih, gramzivih i bahatih ljudi, uobraženih lidera fiktivnih stranaka, samoproglašenih eksperata, polusveta svih kalibara i profila koji je sebe promovisao u revolucionarne pobednike, a državu i sve u državi za svoje taoce i plen“,

odnosno u politiku. Na to je upozorio, pored ostalih, i Zoran Mijatović, zamenik načelnika resora Državne bezbednosti u izjavi za Haški tribunal, 4. aprila 2007. godine, kada je rekao, citiram: „Rekao sam i Velji Iliću, molim vas, kriminalce ste uveli u politiku, gospodine Veljo, i vi i Vuk Drašković. To je činjenica“, završen citat, kako vidite.Evo, Velja Ilić se i ovih dana pojavljuje, stalno priča i psuje aktuelnu vlast. Dozvolite da kažem, radi mlađih generacija, ko su Velja Ilić i petooktobarci, a pored ostalih, i Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić. Za sada ću fokusiran biti na Velji Iliću, koji je dao intervju za „Njujork Tajms“ 9. oktobra 2000. godine.Citiram, obratite pažnju, poštovani građani: „Osnovali smo tim mladih profesionalaca, paravojnih jedinica Jugoslovenske armije i mladih policajaca i to smo koordinisali sa najelitnijim jedinicama policije MUP-a Beograda“, završen citat.Poštovani građani, miriše li vam ovo, miriše na ulicama Beograda i Srbije, a i oni „Jedan od pet miliona“ na obojenu revoluciju? Dabome da miriše.Posle 5. oktobra država nije funkcionisala, samo su se otimali o funkcije, institucije vlasti, otimali su se sa silom, to i danas žele. Nisu prijavili proteste. Nastavljena je opšta pljačka društvene i državne imovine.Sve

nasledila je zemlju koja je ekonomski, industrijski i infrastrukturno totalno bila devastirana. Vi se toga vrlo dobro sećate.Dalje, nasledili smo zemlju koja je bila bez sigurnosti

Nasledili smo zemlju koja je bila sa visokom stopom nezaposlenosti, 26%, a danas je na 9%. Nasledili smo zemlju sa uništenim državnim institucijama. Nasledili smo zemlju bez međunarodnog ugleda. Nasledili smo zemlju koja je bila totalno satanizovana, nezapamćeno u istoriji čovečanstva. Nasledili smo zemlju najveće pljačkaške privatizacije poznate u istoriji. Nasledili smo zemlju sa najgorim zdravstvom u Evropi, na 26. mestu,

Nasledili smo zemlju uništenih i devastiranih ustanova kulture. Nasledili smo zemlju sa najgorim sudstvom, o kojem danas govorimo ovde.Kad smo već o sudstvu, poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, sudije moraju biti stručni, visokostručni, visokoobučeni i dostojni. I tu dolazimo do problema. Da li su visokostručni, da li su obučeni, da li su dostojni? Ja znam šta ćete vi meni odgovoriti, da jesu. Koliko? Vreme će pokazati. Verovatno su stručni i obučeni. Da li su svi dostojni? Teško je tvrditi da su dostojni, većina jeste. Pitanje je šta je to dostojnost? Jel isto dostojan sudija onaj iz 2000. i ovaj 2021. godine? Postavljam pitanje svima nama.Postavljam drugo pitanje da li je dostojnost, da li moderne kvalitete države u postsocijalističkom sistemu, da li su odredile moralne kvalitete itd? To je sve diskutabilno pitanje.Ali, kada su u pitanju današnje sudije koje biramo, zaista, gledajući i biografije, verujem i tvrdim da su visokoobučeni i stručni, a nadam se i dostojni. Tu smo, pa ćemo da pratimo.Ja sam uveren da su zaista oni takvi. Međutim, moram da kažem da bivša vlast DS, Borisa Tadića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nije se pridržavala ovih kriterijuma pri izboru sudija, pogotovo posle 2000. godine, a posebno posle 2008. do 2012. godine, kada su provodili tzv. zaista kažem takozvanu reformu. Videćete o čemu se radi.

gospodine Pantiću, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, govoriću o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Visoki savet sudstva, na osnovu člana 47. Zakona o sudijama, a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima, oglasio je izbor sudija za Osnovni sud u Bačkoj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Prekršajni sud u Negotinu, Lazarevcu, Rumi i Somboru.Od ovih kandidata očekuje se stručnost, osposobljenost i dostojnost, za Upravni sud da dosledno i odgovorno obavljaju svoje funkcije koje su od krucijalnog značaja za borbu protiv kriminala i korupcije. Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, vodi upravo odlučnu borbu da našu državu očistimo od svih vidova kriminala

i tako doveo pravosuđe na najniže grane, gde je od vladavine prava ostala samo fraza, a pravde nije bilo ni na vidiku.I danas preko tajkunskih medija oni zagovaraju svoju nakaznu pravdu u vidu terora nad svima koje smatraju političkim neprijateljima. Najbolji primer za to je napad na predsednicu informativne službe SNS, Vladanku Malović, koja britkim jezikom i oštrim umom raskrinkava tajkune i lopove u podmuklim namerama da Srbiju ponovo opustoše po biznis planu mašinskog mozga, Dragana Đilasa. Misle da mogu poštenu i hrabru Srbiju da pokolebaju i uplaše. Mnogo su pogrešili. Pred najgorima nema povlačenja.To je politika Aleksandra Vučića, koja suvereno vodi Srbiju ka novim uspesima i pobedama otvaranjem novih fabrika, bolnica, novih radnih mesta i povećanjem životnog standarda svim građanima Srbije.Danas kada je Srbija otvorila četiri nova poglavlja na putu ka EU i bori se herojski na čelu sa Aleksandrom Vučićem za svaki deo naše predivne zemlje i to je nešto što je bilo nezamislivo u vreme žutog tajkunskog preduzeća. Čuveni po svojim obmanama, a neprikosnoveni jedino u lažima, zadojeni samo mržnjom prema svakom uspehu Srbije, ali prvenstveno politike koju vodi Aleksandar Vučić, ti politikanti ostaju upamćeni po tome da u njihovo vreme nismo imali ni osnovna ljudska prava, ali ni za koru hleba. Razmišljali smo samo kako da preživimo dan, a iz Srbije se samo odlazilo, dok su tajkunske falange pljačkaškim privatizacijama i pustošenjem svega na čemu su mogli da omaste prste i gledali da napune svoje prekookeanske

kao i od roditelja, porodilja, penzionera, znao samo da uzima, zašto bi bilo ko želeo da se Srbija vrati u kandže prošlih vremena, vremena Dragana Đilasa, Marinike, Lutovca, Vuka i ostalih hijena koji su čerupale Srbiju, a sebe nagrađivali milionskim vilama i bankovnim računima, a sve to na grbači napaćenog naroda Srbije?Sada bi ponovo, zato svim silama besomučno pokušavaju da unište Aleksandra Vučića ne birajući sredstva i pozivajući čak i na krvoproliće, svesni da im je on glavna prepreka, jedina grana od paklenih namera bivšeg režima da opet pljačka i davi izmučenu, samlevenu i na dno zakovanu Srbiju, kojom bi manipulisali kako im se prohte.Narod Srbije zna da na čelu sa Aleksandrom Vučićem, kome su Srbija i narod oslonac, a budućnost naše dece je pokretač, pobeđujemo u borbi protiv demona prošlosti, jer za njega poraz nije opcija. Ime i delo, hrabrost i požrtvovanost upisani su na stranicama srpske istorije, onim najsvetlijim, koje jedinstveno i složno ispisujemo zajedno. Živela Srbija!

mi sada biramo sudije koje se prvi put biraju na funkciju i želim da kada izaberemo da čestitam izabranima, ali odmah i da kažem da sam ja jedan od onih koji je glasao da se promeni Ustav i da to pravosuđe bude potpuno nezavisno. Ja sam glasao „za“ zato što je to zemlji potrebno, zato što je to jedan od uslova u u evropskim integracijama i teška srca sam glasao za to, a nisam za to.Ali, ako uzmem da je glavna korist poljoprivreda u EU i da zemlja treba da se kvalifikuje

Dakle, ne možete sporiti dva dobra, u politici često morate nešto da žrtvujete kao u šahu, da bi na drugoj strani nešto dobili.Ja se bojim da kada Narodna skupština prestane da bira sudije prestane da bira sudije da ćemo dobiti zbir „STR-ova“. Tu ne mislim na sve sudije. Dakle, biće tu manje ili veće samostalne trgovinske radnje. Ima u, kako bi to neki rekli u provinciji, u ruralnim sredinama, u manjim sudovima, sudskim jedinicama itd, ima puno časnih sudija, ali ima i onih kod kojih advokati, pojedini advokati naručuju presude kao što neko naruči neki ručak, pljeskavicu itd.Već itd.Već sam rekao da tu ne mislim na sve sudije, da je većina časnih i poštenih, ali da postoje pojedinci koji sudijsku funkciju,

kako će oni biti funkcioneri ako ih bira VSS? To nikako meni nije dovoljno razumljivo, ali se bojim da će biti trgovine na malo i veliko.Tim pre što nismo pravosuđe prethodno očistili od partijskih kadrova. Imate tu vi mnogo sudija koji su sudovi partija bivšeg režima. Mi to nismo pročistili ili se nije samo dovoljno pročistilo da bi oni imali ovoliku nezavisnost koju će imati kada ove ustavne amandmane usvojimo i kada budu potpuno nezavisni od bilo koje vrste kontrole u Narodnoj skupštini, odnosno kada se između sebe sami budu birali.Poznavajući neke od sudija,

Uglavnom, ne možete uvek u politici da dobijete sve, često dobijete ono što vi nećete, a neka druga većina hoće i to je razlog zašto mi pojedini poslanici koji smo protiv potpune samostalnosti i nezavisnosti u ovom trenutku, na način na koji sam već opisao, zašto smo glasali za to.Politika ti je kao šah, moraš da predvidiš i žrtve, moraš da žrtvuješ pešaka da bi na kraju nešto dobili, tako i država mora da pristane na neke ustupke. Ja sam za to, recimo, na poljski model.

je sudiju gotovo nemoguće razrešiti, kada se petlja u politiku i poslove koji nisu njegovi, pa kada i krši zakone kao recimo sudija Majić, pa kada oslobodi pedofila, pa kaže – znate šta, sve su presude zakonite, pa su zakonite i one koje su oslobodile Gnjilansku grupu, kada je gotovo nemoguće smeniti bilo kog sudiju za greške, povrede, pa recimo u Gnjilanu je ubijeno na desetine Srba, stotine je mučeno itd.Na kraju se ispostavilo da je i albanski insajder koji je svedočio i koji je bio u toj vojsci nije bio dovoljno kvalitetan da se presude najgori mogući teroristi koji su vršili zločin nad Srbima. Kod tog sudije Majića nisam znao da li je on sudija srpski ili američki, da li on to želi da Amerikance koji su bili pokrovitelji svih tih na određen način, pokrovitelji svih tih zločina koji su se desili posle ulaska KFOR-a u našu južnu pokrajinu, da li taj sudija koristi da njih amnestira od takve vrste odgovornosti ili sudi da se kazne zločinci prema srpskom i nealbanskom stanovništvu koji su očigledno počinjeni?Sudijama koji će biti izabrane preporučujem da čine sve što ove sudije izabrane sa liste Demokratske stranke ne čine - dakle, da dele pravdu, a ne nepravdu, da kažnjavaju krive, da štite nevine i da posebnu pažnju obrate na pojave u našem društvu kada imate neregistrovane političke stranke, tzv. nevladine organizacije koje su u stvari prerasle u političke stranke samo nemaju dovoljno osnivače, inače se bave politikom, isključivo koje se finansiraju spolja. Nama koji imamo registrovane političke stranke zabranjeno je da se finansiramo spolja.Ne znam kako neko može da dozvoli da „Ne davimo Beograd“, koji je izlazio na izbore, koji javno saopštava da su primali novac od fondacija iz inostranstva.Kako neko može da učestvuje u izbornoj trci ako je njegova organizacija primila novac spolja? Svaka država bi bila izuzetno osetljiva da se u njihove izborne procese mešaju strane države, dali putem novca ili putem medija.Takođe, mi nije jasno zašto naše pravosuđe i tužioci tolerišu recimo Šolaka i Đilasa? Zamislite političara koji je vlasnik medija, već je bio vlasnik „Presa“ a, sada je očigledno i vlasnik nekog elektronskog medija ili je partner sa Šolakom koji je vlasnik kablovskog operatora sa ne znam koliko stotina kanala ili sa tridesetak kanala u njegovom vlasništvu.Meni nije jasno ni ta Evropska unija koja eto, u Poljskoj može Vlada da bira sudije, kod nas to mora da bude i van Skupštine. Ne razumem zašto je u Evropi uglavnom zabranjeno da operatori, distributeri televizijskog programa ne mogu da imaju svoje televizijske kanale, a nama je 2014. godine vraćen Zakon o elektronskim medijima uz zahtev da se odobri da operatori mogu da budu vlasnici medija, a recimo RTS je morao da razdvoji proizvodnju, emitovanje programa od distributivne mreže od predajnika?

koji na određene načine, na različite načine tumače neka prava koja imaju građani u zemljama Evropske unije i neka prava koja imamo mi.Ne razumem kako ćemo dopustiti stranim televizijama, a to su „N1“, „Nova“, a ima tamo i „Grand“, „Sinemanija“, ima tridesetak kanala Šolak, kako ćemo da dopustimo da recimo, evo imamo ne registrovane stranke, imamo ne registrovane televizije u Srbiji, kako ćemo mi dopustiti da luksemburške televizije mogu da učestvuju u izbornom programu u Srbiji? Dakle, to direktno mešanje stranih televizija iz stranih država u izborni proces u Republici Srbiji i meni nije baš jasno da ćemo to dozvoliti, a pri tom te televizije uopšte nisu prekogranične, nisu strane, nego krše Zakon o elektronskim medijima, Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o oglašavanju i naši tužioci to mirno bez obzira na prijave koje su im prosleđene, koje verovatno završavaju u fiokama.Tako da sudije ne mogu ni da dođu do trenutka kada treba da presude da li oni krše Zakon o elektronskim medijima, da li krše Konvenciju o prekograničnoj televiziji, da li krše Zakon o zaštiti konkurencije i da li krše Zakon o oglašavanju i na takav način uzimaju deo marketinškog tržišta na teritoriji Republike Srbije, jer član 27. kaže da te strane prekogranične televizije mogu da emituju samo izvorne reklame iz te zemlje u kojoj emituju program i koji se navodno ovde preuzima.Uzimanjem reklamnog tržišta marketinškog u Srbiji direktno utiču ne samo na vladavinu prava, koji je najčešći prigovor nama, jel, iz Evropske unije, a pri tome njihove televizije ovde neregistrovane očigledno krše vladavinu prava jer ne poštuju nijedan od zakona koje sam nabrojao.Sledeće nabrojao.Sledeće što nam zameraju, a to je sloboda medija. Ako oni uzmu deo marketinškog tržišta, a zbog toga što ne koriste, ne bi trebali da koriste marketinško tržište Republike Srbije, zbog toga se ne registruju u Republici Srbiji već mogu da reemituju program bez registracije, jer pri tome ne plaćaju ništa zato što i ne koriste tržište odakle treba da uzmu novac marketinšku.Međutim, kod nas se oni emituju na svih 30 kanala i više, emituju reklame i time direktno oštećuju domaće medije domaće medije jer te reklame koje oni reemituju direktno njima iz džepa uzmu, a bez prihoda nema slobode medija. Dakle, ako ste im uzeli prihode kako će mediji onda biti slobodni. Onda oni najviše zavise od lokalnih samouprava i najviše zavise od oglasa koje daje Vlada Republike Srbije i time se direktno otimanjem prihoda od tih stranih navodno televizija, koje reemituju program, u stvari su to studiji u Beogradu, direktno se utiče na slobodu medija.Videli smo pre neki dan njihove promocije terorizma koje su bile ovde na putevima. Oni su toliko sa više kamera toliko su pratili te proteste nasilja itd. koje su se dešavale,

u zimskim uslovima vodenim topovima i direktnim hapšenjem učesnika u protestima i na tim luksemburškim televizija nije bilo „p“ od tih protesta, niti su šta bili preneli, a samo nekoliko dana ranije imali su, ne znam, 10 kamera u 10 gradova i na direktan način promovisali jedne drumske razbojnike i već kada smo kod drumskih razbojnika ja očekujem da pravosuđe, uključujući sudije za prekršaje, koriste postojeće zakone, jer zakoni su doneti da bi bili sprovođeni. Mi koji donosimo zakone smo direktno zainteresovani da se ti zakoni sprovedu.Za sprovedu.Za zakone je potrebna moć da se sprovedu. Zakoni države u kojoj nema moći da se sprovedu zakoni nema ni države. Moć da sprovede zakone je u pravosuđu i ukoliko pravosuđe to ne radi, onda nemamo moći da se zakoni sprovedu.Šta je sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, član 98. koji kaže – pešak koji stupi na autoput biće kažnjen do 40 hiljada dinara novčano ili zatvorom do 30 dana? Ja pitam ove sudije za prekršaje, sve one koji nisu prebegli u zaštitnike i poverenike, njih dvojicu izuzimam jer više ne sude, možda da oni sude, možda bi tu bilo neke kazne, ali očigledno da im je viša plata Zaštitnika ili zaštićenika, Poverenika ili zaverenika više odgovarala, ja pitam preostale sudije za prekršaje koji nisu izabrani za ta nezavisna regulatorna tela zašto se ne primenjuje član 98. Zakona o bezbednosti saobraćaja i zašto se pešaci koji stupe na autoput ne kazne do 40 hiljada dinara ili 30 dana zatvora?Takođe, pitam sudije i tužioce

koji kaže da svako ko sprečava ili ograničava slobodu kretanja biće kažnjen do godinu dana zatvora? Ja nisam video, a pri tome ovi biju uz povike mamu seljačku, a štite kao seljaka iz Nedeljice, ali tuku uz povike mamu ti seljačku, dakle, nisam video da je naše pravosuđe ozbiljno zagazilo u taj problem. Oni su ti koji treba da reše kažnjavanjem krivaca, da zaštite nevine koji dobijaju batine na autoputu i zato ja pozivam konačno sudije. Razlika između pravde i prava je velika, ja to znam, ali ja pozivam sudije ponovo i ove koji su novoizabrani, dakle, pozivam ih da dele pravdu, a ne nepravdu da kažnjavaju krive i da štite nevine. Hvala.

poštovani gospodine Pantiću, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, svakako da ćemo mi podržati ova predložena rešenja, ali poštovani predstavniče Visokog saveta sudstva, mislim da ste mogli da čujete iz izlaganja narodnih poslanika, mojih kolega u proteklom periodu, da ne kažem ceo dan, sa koliko problema se mi kao narodni poslanici susrećemo i koliko je ovo pitanje, u stvari mnogo dublje od samog kadrovskog rešenja. Verujem da ste pažljivo pratili sve ono o čemu smo pričali i da ćete se u velikom delu našeg obraćanja složiti se sa nama da su to realne stvari koje se dešavaju građanima Srbije, koje mi, pre svega, ovde i predstavljamo.Ono što je interesantno jeste tema pritiska, pritiska na pravosuđe, ali ne od strane vlasti, što možete videti i što smo već definisali da ne postoji nikako, već od jednog dela opozicije koji pretenduje da se vrati na vlast, ali o tome ću govoriti nešto konkretnije malo kasnije.Sada želim da se osvrnem na nešto što je mnogo bitno i zašto generalno građani Srbije nemaju baš neko poverenje u pravosuđe i to je nastalo, složićete se samnom, kolege su o tome danas govorile, onom katastrofalnom reformom pravosuđa, pričali smo o tome mnogo puta. Najbolji primer svega toga jeste i činjenica da su predlozi za određene sudije dolazile na istom papiru gde je u donjem levom uglu bio pečat DS i tog grada ili opštine na koji se nalazi, a u donjem desnom uglu je bio pečat opštine što je skandal i presedan sam po sebi.Na žalost, preporuka za nekog sudiju je bila to da li je funkcioner DS ili nije, da li je blizak manje ili više, ili da li se može čak staviti pod kontrolu? Mi smo ovde čitali i zapisnike sa tih njihovih opštinskih odbora i kada čujete da vam ljudi koji su tako odlučivali o pravosuđu u našoj zemlji, danas drže nekakve lekcije i pokušavaju da nametnu svoje mišljenje kao jedino relevantno i kvalitetno, ne možete, a da se ne nasmejete.Ono što želim posebno da naglasim, a to sam vam i u uvodnom delu rekao jeste pritisak. Ja sam uveren da će sudije o kojima danas diskutujemo i koje ćemo uveren sam, izabrati kasnije u toku dana, da će obavljati svoj posao profesionalno po savesti.Međutim, ono što ja želim vama da poručim, a i tim ljudima, jeste da nikako ne smeju podleći pritisku kojem će biti izloženi, a to je sigurno. I tu upravo ovih ljudi koji žele da se vrate na vlast, o kojima smo pričali malopre, ali koji ne prezaju ni od čega i koji svakog onog ko ne misli kao oni ili nije možda dovoljno ekstreman u svom razmišljanju ili viđenju neke stvari su spremni da provuku kroz takozvanog toplog zeca i da ga satanizuju na svaki mogući način.Zašto vam sve ovo govorim? U redu je da mi kao ljudi koji učestvujemo u nekom političkom životu naše zemlje i kao narodni poslanici budemo izloženi kritici i u redu je da diskutujemo, da razmišljamo različito, da ako ćemo već tako i da sukobljavamo mišljenje na različitim osnovama, ali sa različitim idejama, pre svega argumentima. Ali, nije normalno kada neke ljude koji su doneli mnogo toga dobrog našoj zemlji, da li u oblasti kulture, sporta, nauke, bilo koje oblasti i sferi društva, satanizujete samo zato što nisu čak za Aleksandra Vučića ili SNS, već samo podržavaju napredak naše zemlje.Ovo vam navodim kao uvertiru za ono što ću vam sada ispričati, što je bogami šokiralo mnoge ljude sa kojima sam u kontaktu poslednjih dana. Prilikom otvaranje jedne japanske fabrike, tj. postavljanja kamena temeljca pojavio se i čuveni Dragan Stojković Piksi. Taj čovek se pojavio tu kako bi samo doneo još jedan doprinos, dao na težini cele te investicije i pokazao da mu je stalo do Srbije.Tog dana i narednih nekoliko dana pripadnici bivšeg režima DS, pre svega mediji pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa su danima i nedeljama satanizovali tog čoveka. Vređali ga najprimitivnije, nazivali ga botom, nazivali ga potrčkom Aleksandra Vučića iako je čovek samo došao da podrži nešto što je od opšteg dobra za našu zemlju.Kako je prolazilo vreme i kako se videlo da ćemo u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo zavisiti od te utakmice u Portugalu, tih dana su ga ga prozivali i govorili – e pa sa kime si tikve sadio, tako ćeš i da prođeš, pa eto već smo ispali. Sećate se i kada je predsednik došao da pozdravi našu reprezentaciju u avionu da su tog dana odmah krenuli sa ismevanjem i Dragana Stojkovća Piksija i cele reprezentacije, pa su se pojedini njihovi funkcioneri radovali kada smo gubili sa 1:0. To ste mogli da vidite i na njihovim tviter nalozima kako su to proslavljali i sve je bilo u duhu toga – eto, kada sa malerom druguješ, tako ćeš malerozno i da prođeš.Kada je došlo do tog preokreta, kada smo pobedili golom Mitrovića u 90-om minutu i kada smo otišli na svetsko prvenstvo, priča se okrenula i automatski su pokušali sebe da opere tako što su na silu počeli da hvale i Dragana Stojkovića Piksija, kao da ga do pre nekoliko sati nisu ti isti ljudi pljuvali.Ovo vam sve govorim kao uvertiru onoga što se dešava iz mog ličnog ugla i po mom mišljenju, uz Nikolu Teslu, čoveka koji je možda najprepoznatljiviji svuda u svetu kada spomenete Srbiju. Radi se naravno o Novaku Đokoviću.To je čovek koji je danas i juče u medijima pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, a boga mi i u štampanim medijima njihovim opet izvrgnut nekakvoj satanizaciji. O njemu se sada pišu najgore moguće stvari, a razlog je samo taj što je čovek rekao da je apolitičan. O čemu se radi? U martu mesecu ove godine, Novak Đoković je postao i po još jednom parametru najbolji teniser svih vremena, iako je po mom mišljenju to bio mnogo pre toga.Naime, u martu mesecu je proveo 311 nedelju na čelu ATP liste i ušao u istoriju i Beograd je želeo da mu se oduži na simboličan način. Naime, dvor, razne fontane, mostovi, različite institucije u gradu Beogradu su bile osvetljene bojama srpske zastave. Dvoru i fasadi Gradske skupštine su bili projektovani neki najbolji njegovi potezi i osvajanje turnira, njegov lik i zastava Srbije.Kako je igrom slučaja, Novak Đoković u tom periodu bio u Beogradu, želeo je i on da dođe u Skupštinu grada. Naravno u Skupštini grada su ga dočekali ljudi koji su funkcioneri u gradu Beogradu, slikali se sa njim, ali to je najmanje bitno. Novak Đoković je to vreme proveo najviše sa ljudima koji su došli ispred, družio se, slikao se i taj period je posvetio onim ljudima koji svakodnevno navijaju za njega i podržavaju ga.Gde nastaje problem? Isto to veče opet mediji pod direktnom kontrolom Dragana Đilas, opet njihovi aktivnosti na najgori mogući način vređaju tog čoveka, jednog od ljudi koji će zasigurno biti upisan u istoriji sporta kao jedan od najuspešnijih sportista na svetu u istoriji. Počinju da ga vređaju samo zato što je, zamislite, slikao se sa funkcionerima grada Beograd. U periodu koji je nastupio posle toga često je dobijao otrovne strelice, kao – eto, on bi mogao da se umeša u dešavanja u svojoj zemlji, zašto se ne oglašava, to nije u redu, nije nikakav patriota. Govore mu oni ljudi koji su svoj patriotizam pokazali tako što su opljačkali sve što se opljačkati može od građana Srbije.Kada su počeli ovi protesti, kada su počeli aktivisti Dragana Đilasa, raznih Ćuta Manojlovića da istrčavaju na autoput i da blokiraju saobraćaj, on se oglasio jednim postom i rekao da čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdravlja. Brže bolje su oni ljudi koji su ga do skora pljuvali, opet proglasili za heroja, proglasili za junaka, pa ste tako imali i situaciju gde oni slave i zloupotrebili opet tog čoveka u svoju političku korist, te pokušali da ga uvuku u sitno politikanstvo.Mogli ste da pročitate - Đoković je uz nas, Đoković će da sruši Vučića, i na najmogući, odvratniji i prizemniji način iskoristili samo neku izjavu koju je čovek dao u datom trenutku, koja nema nikakve veze sa politikom. Dakle, to je trajalo samo 12 sati. Zašto 12 sati? Sutradan kada je čovek shvatio da ga u našoj zemlji, oni koji su upropastili Srbiju, koriste za sitno politikanstvo ne bi li na konto njegovog imena prikupili sebi glas više, oglasio se i istakao da nema nikakve veze sa političkim protestima, već šta više čovek je uvek bio apolitičan i da ne želi da učestvuje u tome.Kako je to postavio na svojoj društvenoj mreži iste sekunde je Novak Đoković od heroja postao izdajnik, bot, kukavica i opet nešto najgore. Ovo vam sve govori kao klasičan primer pritiska kome su izloženi ljudi koji su se bavili i bave sportom i koji su doneli mnogo radosti našoj zemlji, a napadaju ih oni koji su doneli samo tugu građanima Srbije.Ovo vam govorim, ne kao potreba da se odbrani ni Dragan Stojković Piski, pogotovo Novak Đoković, njima takva odbrana nije potrebna, niti želim da se moje izlaganje posmatra u tom svetlu, već da se posmatra samo kao vrsta pritiska kome je izložen svako ko neće da napada svoju zemlju i ko neće da učestvuje u ovom haosu koji oni uporno pokušavaju da izazovu i da ovo nije izolovan primer.Kada govorimo o pritisku, i sa time ću polako završavati, jeste i ono što se dešava poslednjih dana, tiče se filma, filmske industrije, i pritiska na našu zemlju povodom tzv. genocida i navodnog genocida u Srebrenici.Naime, proteklih par dana upinju se mediji pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa da izvrše što je veći pritisak na RTS. Pazite sad to, da izvrše pritisak kako bi se na RTS prikazao film „Quo Vadis Aida“ ili „Gde ideš Aida“. To je film koji služi jednoj propagandi kojom se Srbija i srpski narod, po ko zna koji put, putem filma i serija jedne jako moćne industrije satanizuju i prave u negativce.Nije teško utvrditi, možete proveriti i na internetu. Ja nisam bio lenj, pa sam se bavio malo filmskim naslovima i tematikom. Preko 100 različitih filmova i serija u sebi imaju konotaciju i radnju gde se Srbi i srpski narod prikazuju kao negativci. Egzaktni primeri su vam onaj „Peacemaker“, odnosno „Mirotvorac“, „Iza neprijateljskih linija“, „Snajperista dva“, imate niz filmova gde vam je radnja usmerena na to kako se pokušava sprečiti navodni genocid u Bosni koji sprovodi Srbija i srpska vojska.Kada vam ovo pričam, ne pričam slučajno, zašto? Upravo je perjanica Dragana Đilasa, Marinika Tepić žena koja je u ovom domu bila potpisnik inicijative da se izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici i sve ovo vam govorim iz prostog razloga što ti ljudi sa kreiranjem atmosfere, nekakve negativne, i određenom vrstom pritiska pokušavaju da izguraju ono što je za njih bitno ili ono od čega bi oni imali koristi. Ovo vam je samo jedan u nizu primera.Zato, poštovani gospodine Pantiću, moju diskusiju, molim vas razumite na pravi način i uputite ove reč podrške, pre svega, vašim kolegama da nikada ne podlegnu ovakvom pritisku, iako će njemu biti izloženi, jer ako može RTS, ako može Dragan Stojković Piski ili jedan najveći Novak Đoković, zašto to danas, sutra ne bi bio sudija kod koga možda dođe predmet koji će biti u vezi sa Draganom Đilasom, Marinikom Tepić ili bilo kim. Zakon je isti za svakog. Zakon ne štiti ni nas kao predstavnike pozicije, a ne bi smeo ni da štiti njih kao predstavnike opozicije.Stoga, poštovani gospodine Pantiću ja sam uveren da će izabrane sudije raditi u skladu sa zakonom, da će odlučivati onako kako je slovom zakona propisano, a da će uvek i na kraju svega toga korist imati pre svega građani Srbije. Mi ćemo kao narodni poslanici uvek se truditi da kao jedan veliki tim sa Vladom, ali pre svega sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji tr….put uspeha i napretka radimo u interesu svih građana i da od naše Srbije stvaramo još lepše i još bolje mesto za život za svu našu decu, za generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija!

uvaženi gospodine Pantiću iz VSS, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, naravno da kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, da verujem u pravosuđe, da verujem u nezavisno i efikasno pravosuđe i da verujem da ovi kandidati za sudije o kojima danas raspravljamo, da kada budu izabrani da će raditi profesionalno svoj posao, kao što verujem da je takav veći broj sudija u Srbiji, kako sudija, tako i tužilaca. Ako nemamo efikasno pravosuđe i nezavisno, nemamo ni određene rezultate u borbi protiv mafije, kriminala i korupcije.Mi smo svedoci u proteklih godinu dana i nešto da imamo ozbiljne rezultate što se tiče borbe protiv mafije, kriminala i korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odradilo svoj posao odlično. Tu je naravno svoj doprinos dalo tužilaštvo, a sada je na potezu sudstvo.Voleo bih da se ne dešava, a dešava se da pojedini koji su osumnjičeni ili optuženi za najteža krivična dela, da budu puštani na slobodu. O tome su nešto govorile moje kolege, pa smo tako imali situaciju da u proteklih godinu dana je i nekoliko članova kriminalne grupe Veljka Belivuka pušteno na slobodu odlukom suda. Obrazloženje – pa on se tereti da je samo vozio ubicu na izvršenje ubistva, pa je pušten na slobodu, ne može da utiče na svedoke, on je samo bio vozač u akciji ubistva.To je bilo jedno od obrazloženja, da ne govorim o nekim sudijama poput sudije Majića i nekih njegovih sramnih presuda, da ne govorim o tome kako su brojni oni koji su bili učesnici najtežih krivičnih dela silovanja i otmica, i oni pušteni na slobodu, da ne govorim o blagim kaznama prema nekim ubicama, silovateljima i otmičarima. Sve je to u nekom manjem procentu. Verujem da se takve stvari neće dešavati i da će svako onaj za koga se dokaže da je kriv, odgovarati u skladu sa zakonom.Mi sa zakonom.Mi iz SNS, predvođeni Aleksandrom Vučićem, želimo efikasnije pravosuđe i zato i menjamo Ustav u oblasti pravosuđa. O tome je opširnije i detaljnije govorio moj kolega Dejan Kesar. Ali, svi koji rade u pravosuđu moraju da shvate da su u službi i države i građana.Danas ću vam navesti nekoliko primera. Recimo, meni je tokom jučerašnjeg dana stigao odgovor na poslaničko pitanje zamenika Republičkog javnog tužioca, neću da govorim ime – ja sam na sednici 25. novembra postavio pitanje u vezi novih pretnji upućenih predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, a te pretnje su se dešavale u novembru mesecu. Znate li, dragi građani, kakav sam odgovor dobio od zamenika Republičkog javnog tužioca? Da sam već dobio odgovor na identično pitanje koje sam postavio 16. marta u vezi pretnji upućenih predsedniku Vučiću i njegovoj porodici i da sam isto pitanje postavio 29. juna.Sad ja pitam ove genijalce iz tužilaštva – kako sam ja mogao da znam 16. marta i 29. juna ko će i kako u novembru da preti predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici? Ili ovi pojedini genijalci iz tužilaštva šablonski odgovaraju i narodnim poslanicima, a tako i građanima Srbije ne ulazeći u sadržinu ozbiljnog poslaničkog pitanja.Tačno je da sam ja postavljao pitanje 16. marta i 29. juna i 25. novembra. Jeste bila ista tema, ali je sadržina bila drugačija.Šta ovo govori? To govori da u kontinuitetu tokom cele 2021. godine se ostrašćeno, brutalno, bezobrazno i sramno preti predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, bez adekvatne reakcije nadležnih organa. Onda imamo šablonski odgovor – pa, već si postavio to pitanje u martu, junu. Eto, u novembru nek ti bude isti odgovor - radimo na tome.Ne možemo tako šablonski da odgovaramo, ne samo zato što je u pitanju predsednik Republike i naše stranke, nego zato što su u pitanju nečija deca. U pitanju je nečija porodica. Sva deca i sve porodice u Srbiji moraju biti zaštićeni. Nadležni organi, a ja opet podvlačim - verujem da je većina ljudi zaposlenih u tužilaštvu i sudstvu čestiti, pravedni, školovani i dobri ljudi, kojima je interes Srbije i zakona na prvom mestu, samo želim da se u svim primerima to pokaže u praksi.Nije efikasno pravosuđe ako se odradi 90%, a 10% se prepusti slučaju. Ne daj bože da se nešto desi, ne daj bože neka pretnja da se ostvari. Koji posle da dobijem odgovor od tužilaštva? Već ste dobili odgovor u martu na to pitanje. Dakle, ja samo molim nadležne u tužilaštvu, a opet kažem većina su čestiti i profesionalni ljudi, ozbiljno shvatite svaku pretnju upućenu bilo kojem građaninu Republike Srbije. Imamo jake institucije, imamo bezbednosne službe, imamo tužilaštvo, imamo policiju, može da se locira svako onaj koji preti.Ali, sudstvo je i te kako efikasno kada je u pitanju izgovorena reč moga nekog kolege narodnog poslanika ili nekog iz Srpske napredne stranke, da brzo i efikasno bude osuđen jer je naneo navodnu klevetu političkom protivniku za koga je rekao da je kriminalac. Tada se ročišta zakazuju na dve, tri nedelje, imamo ovde dovoljno primera u Narodnoj skupštini, i taj poslanik bude osuđen.U redu, ako je to u skladu sa zakonom, ako je naneo klevetu, nije problem, neka plati kaznu, ali da to važi za sve. Ali, kada neko od Đilasovih saboraca, Marinike Tepić i ovih njihovih, Ćute, Crnog, koji imaju ove nadimke, kad neko od njih kaže ne za nekog našeg da je lopov, kriminalac ili bitanga, nego kada preti smrću porodici nekog funkcionera SNS ili njemu lično, onda nemamo adekvatnu reakciju nadležnih institucija. Pitam, o čemu se tu radi?Pitam, da li i dalje, a nadam se da nemamo, a imam informacije da imamo, da li i dalje imamo određene sudije koje rade po nalogu stranih centara moći, pojedinih tajkuna i Dragana Đilasa?Koliko Đilasa?Koliko je danas snažan ovaj, kao što je rekao neko od mojih kolega, tajkunski kartel, koliko je snažan, mislim da je to rekao kolega Miloš Terzić danas, koliko je snažan taj tajkunski kartel Dragana Đilasa? Koliko sudija i tužilaca kontroliše i plaća? Koji su i dalje njegovi ljudi u MUP-u i bezbednosnim službama i koje imamo službenike stranih, tj. zapadnih ambasada koji zajedno sa njima prave paralelni centar moći?Znam, gospodine Pantiću, da vi i skoro sve vaše kolege ovo osuđujete, jer ni vama ovo ne odgovara. Verujem i u Vrhovni kasacioni sud, verujem i u većinu sudija, znam da vam nije lako, ali zato o ovome govorim javno. Zašto? Da bi pomogao vama, da bi pomogao pravdi i istini, da bi pomogao nadležnim institucijama, da svi vide kako i vama u pravosuđu nije lako, jer imate određeni broj kukolja, imate određeni broj krtica, imate određeni broj plaćenika od strane Đilasa, tajkuna, mafije i stranih službi. Na sreću, nadam se da je samo jednocifren taj broj sudija i tužilaca. Nadam se, ali isto tako se nadam da će biti pročišćeni i očišćeni.Kad i očišćeni.Kad mi iz SNS ili iz naše koalicije ukažemo na neku sramnu presudu, na saradnju sa stranom službom nekog iz pravosuđa, mi smo optuženi da se mešamo u rad pravosuđa. Pojedine vaše kolege su osnovali nevladine organizacije koje se finansiraju iz spolja. Pojedine vaše kolege primaju platu iz budžeta Srbije i primaju platu iz inostranstva. Zamislite šta bi bilo sa poslanicima SNS kada bi neko od nas primao pored plate iz budžeta i novac iz inostranstva da vodi nekakvu nevladinu organizaciju koja se bavi pravosuđem.To je istina i to mora da se iskoreni. Zašto? Da bi vladala pravda. Zato što je Srbija zemlja pravde. Srbija je zemlja zakona. Mi, predvođeni Aleksandrom Vučićem, činimo sve da i pravosuđe bude efikasnije i da sve ono što je do Vlade Srbije, sve ono što je do Ministarstva pravde da vam omogući bolje uslove da se uradi i to se uradilo.Neko od mojih kolega je govorio, čini mi se kolega Mladen Bošković, koliko je samo od 2012. godine do danas izgrađeno i renovirano pravosudnih institucija, u sjajnoj organizaciji Ministarstva pravde Republike Srbije. Dakle, Ministarstvo pravde i Vlada Srbije i predsednik Vučić čine sve da bi vama omogućili da imate sve uslove da radite nezavisno od nas iz političkih struktura, da radite efikasno i profesionalno. Ja verujem u vas i verujem da će ove sudije koje su izabrane sada i koje su izabrane tokom godine, kao i vi iskusni da ćete sprovoditi pravdu u Srbiji.Na kraju, želim svoje izlaganje da završim jednom lepom vešću koju je saopštio predsednik Republike Aleksandar Vučić, stigao je lek protiv korone u Srbiju. Dakle, taj lek u Evropi imaju samo Srbija, Slovenija, Danska i Litvanija.Završavam svoj govor rečima Aleksandra Vučića Životi i zdravlje ljudi nemaju cenu. Živela Srbija! Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas pričamo i odlučivaćemo kasnije o nosiocima pravosudnih funkcija koji se prvi put biraju na mesto sudija i koji će od večeras, odnosno od naše odluke i izbora na mesto sudije odlučivati o vrlo ozbiljnim pitanjima, vrlo ozbiljnim stvarima i odlučivati o pitanjima koja interesuju sve građane Srbije.Hteo

sudskim organima da jednostavno znaju da su birani u ime naroda, da su birani glasovima narodnih poslanika i da samim tim donose odluke upravo u interesu tih građana, u interesu države Srbije i da se ne desi da kada nešto odluče i sami se stide te odluke.Nadam se da ove sudije koje će pojačati tim imaju volju, imaju mogućnost, ali imaju i državu u kojoj se zna red. Pričali su danas kolege i o 2010. godini, o reformi pravosuđa, pa podsetiću i ja samo kao nešto što ćemo pomenuti, ali nešto što se nikada više niti može, niti sme desiti u Srbiji, niti u bilo kojoj drugoj normalnoj državi.Pokušaj državi.Pokušaj uništavanja pravosuđa i pokušaj da hiljadu ljudi ostane bez svojih funkcija samo pokazuje da ti ljudi koji su u to vreme odlučivali nisu imali ni mere, ali nisu imali ni želje da urade bilo šta dobro po Srbiju. Njihove odluke su bile nezavisne od pravde, ali nezavisne i od zdravog razuma. Bile su zavisne isključivo od tog žutog preduzeća koje je upravo zahvaljujući glasovima građana Srbije otišlo u prošlost.Više tog preduzeća nema, njihovi auri, kako su se već nazvale stranke koje su nastale, više niko u ovoj Srbiji i ne zna kako se ko od tih stranaka prozvao, u kojoj stranci, Đilas, Jeremić, Dušan Petrović, da nekog ne preskočim, Marinika Tepić, Nebojša Zelenović, cela ta lopovska ekipa, ni oni nisu sigurni da li se zovu sloboda, da li pravda, da li nepravda. Ali, ono što je istina, građani znaju ko šta predstavlja u ovoj Srbiji, pa znaju i šta predstavlja Aleksandar Vučić, a znaju i šta predstavljaju svi oni koji su nastali iz tog žutog preduzeća.Siguran sam da pravosuđe predstavlja svetlu tačku u ovoj državi i da će to biti u narednom periodu. Na vama kao sudijama je da to dokažete i pokažete, ali nemojte nikada zaboraviti da ste tu zahvaljujući, pre svega, građanima Srbije i ovoj Narodnoj skupštini.U narednom periodu odluka će biti drugačija. Između ostalog, o tome će se izjasniti građani, da li će vaša pod znacima navoda nezavisnost, i do sada ste naravno bili nezavisni, vi kao neko ko dolazi iz visokog iz visokog veća sudija, vrlo dobro znate da je vaša nezavisnost zaista i do sada bila apsolutna i da ste za odluke i presude, i vaše i vaših sudija, sami bili odgovorni. Nemojte očekivati da u narednom periodu bilo ko drugi bude odgovoran u ime vaših odluka, nego vi sami. Svako u ovoj Srbiji u sudiji vidi pravdu i očekuje da ta pravda bude i zadovoljena.Ono što moramo znati, to je da nije sve tako jednostavno. Evo, prolaze godine, a određeni broj ljudi koji sigurno nije živeo i nije se ponašao u skladu sa zakonom, jednostavno nije dočekalo pravdu, odnosno nije dočekalo da pravosuđe tretira njegovo ponašanje prema građanima, prema budžetu i prema onome što su radili dok su bili na visokim državnim funkcijama.Možda ćete sada kao nezavisni moći da utvrdite odakle Draganu Đilasu 620 miliona evra, možda ćete moći da utvrdite u kojim sve državama on ima te pare i kako je moguće da neko ko je tolike pare odvojio na stranu za to još uvek nije odgovarao niti je osuđen ni prekršajnom kaznom. Da ga je neko bar izgrdio!

bivšeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića, koji je osuđen za pet miliona evra zloupotrebe budžeta u jednoj godini i koji je upravo zahvaljujući nemaru, a blaga je reč, dočekao da presuda za pet miliona evra zloupotrebe budžeta dođe do zastarenja i umesto da završi tamo gde završavaju lopovi, on završi na blokadi mosta u Šapcu. I ni manje ni više, organizuje svoje plaćenike da prebijaju ljude i da uzimaju zakon u svoje ruke.Možda ruke.Možda ćete sada, ako tako država bude htela, odnosno građani Srbije budu hteli, budete još nezavisniji od ovoliko nezavisnih, možda ćete moći da pitate i Vuka Jeremića i Mariniku Tepić i da nekog ne preskočim iz te lažovske ekipe, do kada misle i za koje pare misle da šire nemire, da šire laži i da pokušavaju da ruše Srbiju na načine koji nisu ne u skladu sa Ustavom i zakonom, koji nisu u skladu sa zdravom pameti?Molim ove sudije za koje ćemo se kasnije izjasniti da li smo za ili ne, a mislim da ćemo svakako podržati taj izbor, da pomognu starijim kolegama da pravda brže i jednostavnije dođe na videlo, da tu pravdu vide građani i da jednostavno znaju da svi oni koji su se drznuli po bilo kom osnovu, da li su ukrali pet miliona evra kao Nebojša Zelenović ili 620 miliona evra kao Dragan Đilas, a između ostalog, hoće li neko pozvati Dragana Đilasa pa utvrditi i reći - evo, čovek je bio, saslušali smo, pogledali smo sve relevantne dokaze i utvrdili da je čovek nevin. Pa, eto, da znaju i građani Srbije da je pošteno zaradio 620 miliona evra.Puna evra.Puna podrška sudijama koji prvi put stupaju na tu funkciju, ali i puna podrška sudijama koji su ranije izabrani i želja da pravda bude prvi i jedini uzor, i to pravda po svaku cenu, za sve oni koji rade pošteno u Srbiji, a to je većinska Srbija, Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić. Hvala.

da će kad-tad i Đilas i Zelenović da odgovaraju pred našim pravosudnim organima, bez obzira što su oni birali sudije koje danas sude. Jednom će ipak morati da se zadovolji pravda i da svako za ono što je radio i odgovara.Izbor nosilaca pravosudnih funkcija, vidim da ovde ima i tužilaca, uvek je osetljiva tema u srpskom društvu.

pritisak na nosioce pravosudnih funkcija. Imaju tu često i neke od svojih eksponenata, kao što je bio onaj sudija Majić, imamo čak i neke koji su sudije Vrhovnog kasacionog suda. A šta je zapravo istina?Ovaj Ustav je počeo da se primenjuje od 2007. godine, 2010. godine, čini mi se, izabran je prvi predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Nata Mesarović. Da li neko zna kako je izabrana Nata Mesarović za predsednika Vrhovnog kasacionog suda? Birao je bivši režim, Đilas, Šolak, Zelenović, Dušan Petrović. Da biste ušli u proceduru za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda koga predlaže Visoki savet sudstva po prethodno pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda. Ja sad pitam bivši režim da li je Narodna skupština imala pribavljeno mišljenje opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda kada je birala Natu Mesarović za predsednika Vrhovnog kasacionog suda? Nije.

suda bira Nata Mesarović? Evo, ja vam kažem - ni taj papir nema. Nema predloga na osnovu koga je Nata Mesarović birana za predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Znate ko je predložio

i poturio Narodnoj skupštini odluku, u stvari mišljenje Odbora za pravosuđe kao predlog da Nata Mesarović bude birana za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, gde je ušao u direktnu primenu Ustavu mimo zakona koji reguliše tu oblast.Sada takva jedna ekipa pokušava da predstavi građanima Srbije kako sadašnji režim i Aleksandar Vučić vrše pritisak na nosioce pravosudnih i tužilačkih funkcija. To danas tako izgleda.Kako izgleda to kako rade njihovi tužioci i sudije. Evo, ja kao laik, nisam pravne struke, ali smatram da svaki sudija i svaki tužilac pre svega treba da imaju određenu dozu integriteta, hrabrosti da rade svoj posao u najboljoj veri, znanju, da izvode dokaze u najboljoj veri, znanju i da na osnovu toga tužilac pokrene neki krivični postupak, sudija vodi krivični postupak, donese presudu koja je osuđujuća ili oslobađajuća, na osnovu dokaza koji se izvedu.Moram izvedu.Moram da kažem, da su hrabrost, samostalnost, nezavisnost, integritet lična karakteristika pojedinca, a ne zakona i Ustava. Zakon i Ustav daju samo mogućnost da se taj integritet, samostalnost, nezavisnost ostvare. A kako izgleda sa tužiocima koje je birao taj isti sastav

Srbije.Iluzija je da u nekim postupcima ravnopravno mogu da učestvuju odbrana i tužilaštvu kada je u pitanju kriminal. Kriminal se vrši radi sticanja protiv pravne koristi i sasvim je sigurno da onaj ko vrši krivična dela za koja se sumnjiči da će i obezbediti sredstva za svoju odbranu ukoliko dođe pod udar zakona.Šta ćemo za krivična dela koja su ih nehata? Nisu ravnopravni, znate zašto? Zato što tužilac ima državu za sebe. Ima budžet koji je skoro neograničen i baš zato tužilac nema pravo da izvodi samo dokaze koji su osuđujući, već i koji idu u korist lica koje je osumnjičeno da ne bi započeo postupak ili se ogrešio o nevinost osumnjičenog ili nevinog čoveka osudili.Znate šta kaže tužilac o jednom takvom predmetu? Šta to mene briga. Ne moram Ne moram dopis odbrane da prosleđujem veštacima da se izjasne na primedbe za veštačenje jer možda ću dobiti odgovor zbog kog neću moći da podignem optužnicu. Razlog zašto to radi je jer se boji eventualne osude sredine u kojoj živi.E sad, ja postavljam pitanje – kako on misli da sudi ozbiljnom kriminalcu ili da vodi krivični postupak protiv ozbiljnog kriminalca?Znači, imam zamenika tužilaca ili tužioca koga su postavili Boško Ristić, Nenad Konstantinović, Nata Mesarević i ostali, Dragan Đilas, koji može da sudi samo secikesama i kokošarima, nikome više.Pazite dalje. Ako se pogodi, a pogodilo se jer uvek nešto tako pre ili kasnije mora da se desi, da je i sudija takav, pa sada sudija istom logikom ne postupa nepristrasno u celom postupku, već po uputstvima koja daje tužilaštvo, što je jako teško dokazati, jel tako, osim ako se zakaže ročište na kome treba da se izvode dokazi o kojima nije obaveštena suprotna strana.Ne verujete? Zaista je tako, jer advokat ne mora sve da zna o postupku. On zna Krivični zakon, Parnični zakon, procesne radnje, ali da bi zasnivao svoju odbranu on mora da angažuje lica koja su iz te struke, jel tako, i ako nije obavešten koji će dokazi da se izvodi može li da ih angažuje? Ne može. E, to se zaista dešava. Sad, u ovom trenutku. Dostavićemo dokaze, nije sporno.Sad dolazimo do onog dela koji je jako bitan, a to je da ćemo kroz ove reforme staviti jedan ozbiljan teret na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da zaštite građane od sudija i tužilaca koji nemaju hrabrost, samostalnost, nezavisnost i integritet.Ja mogu da prihvatim, u nekom delu, pa ne bi bio kukavica ako kaže – e, izuzmite mene, ne želim u ovome da učestvujem. Ne, podići ću optužnicu da bi rekao – sud neka ga oslobodi, a sudija koji postupa – ja ću da ga osudim, pa neka ga oslobađa apelacija. Imate tužioce koje zovu fioka. Znate i za to.Dakle, jedan ozbiljan posao je pred vama kada je u pitanju Visoki savet sudstva da se taj postupak zaista vodi u skladu sa zakonima koje mi donosimo, da sudije zaista sude na osnovu dokaza, u najboljoj veri i znanju mere te dokaze. Jer, ako sudija kaže – ne dozvoljavam vam da izvedete dokaze ili – odbacuje se vaš predlog, pa to je već izlazak iz onog dela koji se zove nepristrasnost.Ma, pusti stranu neka izvede dokaze. Kojim ćeš dokazima da prikloniš veru, to je tvoje diskreciono pravo i to ti pravo niko ne osporava, ali ćeš morati da ga obrazložiš, da ga napišeš u presudi, pa neki drugi sud ako bude cenio oceniće, a onda ako imaš puno takvih presuda, red bi bio da Vrhovni savet sudstva konačno ceni i to što radi takav jedan takav sudija, kao i Državno veće tužioca šta rade takvi tužioci.Još samo jedan deo svega onoga što čeka jedan organ. Lično, ja smatram da je izbor nosilaca pravosudnih funkcija i tužilačkih funkcija koje je vršila Narodna skupština ipak na neki način bio u prisustvu javnosti i da je prisutnost javnosti obavezivala i Visoki savet sudstva i narodne poslanike da donose ispravne odluke prilikom izbora. Ne kažem da je to uvek bilo, jer i pored toga što smo pominjali da se Nara Mesarević bira na način koji nije predviđen Ustavom i zakonom ona je izabrana, pa je Ustavni sud morao da potvrdi da je tadašnja opozicija bila u pravu. Ali, ipak prisustvo javnosti ograničava određenu samovolju.Voleo bih da da Vrhovni savet sudstva u budućnosti, ako i kada budu zaživele reforme koje se sprovode u Ustavu, zaista vodi računa o tome šta rade sudije koje on imenuje i postavlja na određen način.Imamo način.Imamo danas na sednici i Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Samo bih jedan mali detalj koji jeste vezan za našu monetarnu politiku, možda po nekima ne previše.U nedelju je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić rekao da su primanja vojnika, podoficira i oficira u proteklih 10 godina porasla u proseku za nekih 70% i oglasio i oglasio se neki Samostalni sindikat Vojske Srbije ili kako se već zove Sindikat Vojske Srbije, koji je rekao da predsednik Aleksandar Vučić nije u pravu i da je plata bila negde oko 40.000 dinara, što je iznosilo 500 i nešto evra. Sada vidite kakvim se sve trikovima služi bivši režim kada

Nismo mi danas na kraju 2018. godine, nego na kraju 2021. godine. To je samo jedan podatak, jedan primer kakav vrhunski bezobrazluk koristi bivši režim da bi pokušao da prevari građane, da ih opet nekako privoli da glasaju za njih na nekim narednim izborima.Sad moram da postavim jedno pitanje. Juče je bila sednica Vlade Republike Srbije kojoj su prisustvovali predsednik Srbija Aleksandar Vučić i direktori javnih preduzeća, guverner Narodne banke, nas je guverner, gospođa Jorgovanka Tabaković, obavestila da su u proteklih nekoliko meseci za 550 miliona evra, uveženi energenti na teritoriji Republike Srbije i da se u narednom periodu očekuje još 250 miliona evra da utroše „Elektroprivreda Srbije“ i „Srbijagas“, ali nije bilo ni reči o tome da će da dođe do promene kursa.To za vreme bivšeg režima nije bilo moguće. Kada su se obezbeđivale devize za funkcionisanje državnih i javnih preduzeća „Topčider“ je radio punom parom. Naša nacionalna valuta je svakim danom gubila svoju vrednost. To samo potvrđuje koliko su bili ispravni potezi koje su SNS i Aleksndar Vučić povukli 2014. godine na našem ekonomskom planu. Čini mi se da ti ekonomski rezultati najviše bole bivši režim jer sa takvim dobrim ekonomskim rezultatima nemoguće je da Đilas, Šolak, Vuk Jeremić, onaj nesretni Ponoš, pobede Aleksandra Vučića na bilo kakvim izborima. To će uvek osporavati.Cela priča njihova se vrti ne oko nezavisnosti pravosuđa, znaju oni da je naše pravosuđe nezavisno i samostalno, vrti se oko toga da se prikaže i izmisli diktatura, da se prikaže i izmisli da su građani za vreme njihove vlasti bolje živeli nego za vreme vlasti Aleksandra Vučića i SNS.Valjda SNS.Valjda ubeđuju građane da je sada lošije nego što je bilo 2011. i 2012. godine, a imaće to priliku da provere 3. aprila 2022. godine, i ne verujem da će biti zadovoljni tim rezultatima, jer građane Srbije ne možete za tako velike stvari dva puta prevariti.

na listama poslaničkih grupa više nema prijavljeni za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno, predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz Poslovnika?Reč

kao član, ovde ste u Skupštini više puta branili predlagali buduće sudije, mogu da kažem da ste vi kao čovek, kao sudija i predsednik Visokog saveta sudstva ovde obelili obraz Nišlija. Zbog toga ću uvek podržati predloge kada ste vi tu, jer znam da su to ljudi koji su kompetentni, koji znaju i koji vrede.Još jednom, poslanički klub Ujedinjena seljačka stranka, Stranka pravde i pomirenja će glasati za predloge zakona i biće to samo u ime naroda. Hvala i vašem poslaničkom klubu.Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički, jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od četvrte do devete reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu 15. decembar 2021. godine sa početkom u 17.00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini i pozivam narodne poslanike da uđu u veliku